Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine. Predlagatelj nema nakanu obrazlagati Izvješće. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. zaključujem raspravu.